Sada prelazimo na objedinjenu raspravu za sljedeće tri točke, a to su - Prijedlog izmjena državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe, osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja i srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja Predlagatelj ovih prijedloga izmjena je Vlada Republike Hrvatske. Materijale ste primili u pretince. Raspravu su proveli Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Odbor za zakonodavstvo, Odbor za obitelj, mladež i šport i Odbor za lokalnu i područnu samoupravu. Izvješća tih odbora ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog, odnosno prijedloge ovih izmjena? Poštovani državni tajnik Želimir Janjić. Izvolite. i dopuna državnih pedagoških standarda od predškolskoga do srednjoškolskoga sustava. Najmanje je u predškolskom odgoju. Dakle, predlažemo ovdje da se brišu dijelovi odredbi iz navedenih članaka gdje se kaže da svaka stupa na snagu nakon proteka od pet godina. U tabličnom prikazu koeficijenata izvodljivosti predlažemo da broj djece u odgojno-obrazovnoj skupini bude koeficijent dva. To znači 2012. godina. Bio je jedan, da broj stručnih suradnika s obzirom na broj odgojno-obrazovnih skupina bude i da sustav kvalitete predškolskog odgoja i naobrazbe bude koeficijent nula jer je prošli puta jednostavno izostavljena ova brojka. U prijedlogu izmjena pedagoškoga standarda osnovnoškolskoga obrazovanja predlažemo sljedeće, u članku 2. podstavku 10. promijeni formulacija i da glasi učenik s teškoćama u razvoju je učenik kojemu je utvrđen primjereni oblik školovanja, rješenjem naravno. U članku drugome da se doda još jedan novi stavak gdje se uvode još i škole koje provode nastavu u zdravstvenim ustanovama. U članku trećem govorimo o veličini matičnih škola. Dakle, matične škole jer smo uveli kategoriju matičnih i područnih škola i ja vas molim da imate na umu, da ne ukidamo niti jednu postojeću školu. Djeca će uz sve te škole nastaviti pohađati nastavu kao i do sada, ali da želimo realizirati tamo gdje treba promjenu statusa te škole i ako se radi o vrlo malenoj školi u vremenu do 2017. godine takvoj školi dodijeliti status područne škole iz navedenih razloga iz ovih prethodnih rasprava. Neće se linearno odnositi na sve u državi Hrvatskoj i stoga vas pozivam na stavak četvrti članka trećega gdje se kaže: "Matična osnovna škola s područnim školama ili područnim odjelima može se ustrojiti s najmanje 150 učenika, osim osnovnih škola s otežanim uvjetima rada, osnovnih škola koje provode odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina, odgojno-obrazovnih ustanova u kojima se ostvaruje posebni program za učenike s teškoćama ili dislociranih škola, privatnih škola s pravom javnosti ili zbog nekih drugih specifičnosti na zahtjev osnivača uz suglasnost ministarstva. Dakle, da se razumijemo onako kako ste danas imali prilike vidjeti u tisku ono je dezinformacija i zapravo radi se o jednome napisu koji uopće nije, čiji autor uopće nije pročitao ovo što je ovdje napisano. Nadalje, u članku 4. kažemo da je optimalan broj učenika u razrednom odjelu 20 do 28. Bilo je 14. Ovo smo izbrisali. Dakle, da ne bi bilo krivih tumačenja. Ali ja ću podsjetiti da se gornja brojka umanjuje za tri za svakoga učenika koji je integriran, jel' tako, učenika s teškoćama i da najviše može biti tri učenika. Ali isto tako, isto tako uvažavajući sve ove specifičnosti ne možemo očekivati da neka osnovna škola na nekom našem otoku koja ima vrlo maleni broj učenika, pa i ispod 10, dakle jedno razredni odjel da ćemo ga dovesti u pitanje. Naravno da ga nećemo dovesti u pitanje jer je to poseban specifikum i ja vas molim da to imate na umu, pa ako treba i prema javnosti i sa takvom informacijom izaći. Ja vas molim da to svakako napravite. Do sada u kombinirani razredni odjel od tri do četiri razreda rekli smo da ne može biti u njemu niti jedan učenik koji je s teškoćama, a koji je uključen. Sada otvaramo tu mogućnost da može biti, jer za Boga što ćemo učiniti ako on nema kamo otići da ga šaljemo na nekakvo udaljeno mjesto. Isto tako dodajemo u članku 6. jedan dio koji se odnosi na produženi boravak koji se organizira u prijepodnevnim satima, a sve ostale aktivnosti nakon završetka nastave. U članku 7. govorimo o izgradnji novih školskih objekata, ali dodajemo i formulaciju da se to jednako odnosi i na dogradnju i na rekonstrukciju i u svakom slučaju želimo da to bude rezultat jedne analize demografskih kretanja. Pojednostavljeno rečeno ne bi bilo dobro da napravimo jedan moderan objekt sa visokim pedagoškim standardima, sa svim potrebnim učionicama, a znamo da kroz 10 godina neće biti učenika možda niti polovica od onoga što trenutno imaju. I u članku 8. dodajemo mogućnost da u onim malenim školama gdje smo standardima do sada predvidjeli da treba imati specijaliziranu učionicu za hrvatski, za materinski jezik nacionalne manjine, za strani jezik svaka učionica posebno. Ovdje u malenim školama dopuštamo mogućnost da to bude jedna u kojoj će si moći održavati nastavu. Dakle, naravno naizmjence će je koristiti. Brišemo odredbu članka 40. i 41. gdje se govori o obvezi da se nauči voziti biciklo odnosno plivanje. Znamo da jedan dio škola to provodi i oni će to i u buduće provoditi, ali kao izričitu obvezu propisati, a ne izvršiti možda nije baš najbolje rješenje. Dakle, svi oni u buduće koji mogu njima je ta mogućnost otvorena, ali ne propisujemo izričito da to tako mora biti. Kada je riječ o koeficijentima izvodljivosti za stručne suradnike umjesto koeficijenta dva predlažemo koeficijent tri zbog poznatih okolnosti. Isto tako, mjerila za prostor i opremu u osnovnoj školi i za prehranu učenika, učenika, a da bismo bili do kraja jasni uvjeti za ustrojavanje matičnih i područnih odjela to je ono što je novo propisan je koeficijent 3. Znači do 2017. godine, da to bude postupno, da ne bude nekakav nagli rez i da dovodi u pitanje i radna mjesta i sve ostalo i naravno to se odnosi i na ostale radnike. I dopustite još kratko o srednje školskom obrazovanju. U članku prvome isto tako govorimo o matičnim područnim školama. Dakle, riječ je također o osam razrednih odjela i 150 učenika, s tim da nismo dirali onu formulaciju iz stavka trećega toga članka koja kaže srednje škole za rijetka zanimanja, umjetničke škole, škole s nastavom na jeziku i pismu nacionalnih manjina, škole za učenike s teškoćama, škole na otocima i na područjima posebne državne skrbi, u brdsko-planinskim područjima i privatne škole s pravom javnosti mogu se organizirati i s manjim brojem razrednih odjela. To nismo mijenjali. Dalje, u članku drugome govorimo o kvadraturi prostora za čišćenje u školama. Podižemo tu kvadraturu. Do sada je bilo 500 i 600 kvadrata od zavisnosti da li se loži na drva, odnosno lož ulje ili je tamo centralno grijanje sada predlažemo da to bude 700 i 800, za 200 kvadrata više. Dakle poglavito kada se radi o novim prostorima, to doista moramo uskladiti sa visokim obrazovanjem i sa znanosti gdje imamo kvadraturu koja je i prije bila puno veća nego što je bila u osnovnim i srednjim školama, nema razloga da to ne bude isto. Ali napominjem, i kada je riječ o ovoj odredbi i tu će biti koeficijent izvodljivosti 3, znači do 2017. godine i tamo gdje imamo viškove, mi ćemo ih rješavati na dva načina, prvi je onoga trena kada netko otiđe u mirovinu a već sada imamo pokazatelje za ovu i za sljedeću godinu, dakle neće nitko ostati bez posla, nego će se to radno mjesto ugasiti, sukladno novim normativima, a kada je riječ o trenutnim viškovima, to moramo pošteno priznati, dakle o trenutnim viškovima, njih ćemo preraspoređivati u one školske objekte gdje zbog poznate situacije nismo odobrili nova radna mjesta. Pa ako imamo od Zagreba jednu novu športsku dvoranu, koja je nedavno završena, nije odobreno nijedno radno mjesto osoba za održavanje čistoće u tim dvoranama, mi ćemo ih iz onih škola gdje su višak preseliti tamo. Na taj način ćemo zapravo ovo rješavati. Jednako se tako odnosi i na normu kotlovničara, tu brišemo onu odredbu pisalo je da je to na 400 učenika. Doista to nismo dobro napravili, sada govorimo o 3 tisuće kvadrata, dakle o jednom, jednoj prosječnoj veličini naše škole i to je nešto što je sasvim dovoljno. A ono što treba u drugoj smjeni zbog zaštite od požara realizirat ćemo sukladno onoj odredbi koja govori o 25%, pa možemo čak tamo gdje je potrebno jednu školu u drugoj smjeni može pokrivati jedna osoba, dakle prethodno će imati posao u jednoj školi, a jedan dio radnoga vremena u drugoj školi, to je kumulativni radni odnos koji je posve normalan i poznat, to najbolje znaju recimo naši učitelji glazbene kulture koji moraju raditi po, u nekoliko škola imati kumulativni radni odnos. I neću se ponavljati, kada je riječ o ovim uvjetima gradnje, dogradnje ili rekonstrukcije, tu ćemo također u onim manjim školama dopustiti mogućnost da jedna specijalizirana učinioca može opsluživati zapravo više predmeta, mislimo da je to racionalno i zato ćemo tako ostaviti. Stoga su tu koeficijenti znači 3 do 2017. godine, i nadamo se da ćemo takvim jednim postupnim pristupom vodeći računa da ostvarimo one ciljeve koje smo postavili pred sebe tom jednom dinamikom sustav racionalizirati. Završit ću s time što smo svi sigurno zainteresirani da ovaj sustav učinimo boljim. To je dobro i zbog ovih koji su trenutno na vlasti, a to je jednako tako dobro i zbog onih drugih vlada koje će doći u poziciju da ovo uređuju. iz tih razloga nam se čini da bismo svi trebali biti za ove, za ova usklađivanja i za realno postavljanje ciljeva, koji su primjereni ovoj situaciji, jer nekada kada smo bili razgovarali o državnim pedagoškim standardima, prilike su ipak bile nešto drugačije pa se možda

Hvala vam i rasprava o prijedlogu izmjena državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe, osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja i srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja kao objedinjena zaslužuje našu pažnju, ali mislim da smo već dotakli sve bitne elemente oko pedagoških standarda, a ovaj prijedlog ja doživljavam i klub Hrvatske demokratske zajednice samo pojačavanja funkcije pedagoških standarda i nekih elemenata koji će pospješiti efikasnije praćenje. Mogu po sustavima reći, razdoblju, predškolskim standardima odgoja i naobrazbe, onda se dotiče zbog jedne praznine koja moguće da bi nastala se./… se rokovi glede broja djece u odgoju i obrazovanja, obrazovanoj skupini sa 2011. na 2013. godinu, mogućnost ispunjavanja iz razloga što su neki osnivači svojim izvješćima o provedbi odredba ovoga standarda isticali probleme sa smještajnim kapacitetima. Isto tako tu je važno reći broj stručnih suradnika koji se želi kompletirati, da se također ova mjerila i standardi iz K1, znači koeficijent 1 izvodljivosti 2011. godine premješćaju na 2013. godinu. To su te dvije bitne poboljšice bi ja rekao, tako da se mogu uskladiti sa standardima. Glede osnovnoškolskog sustava tu ima najviše promjena, ima ih jedno 12, 13 pa ću samo neke spomenuti. Prije svega propisuje se definiciju učenika s teškoćama u razvoju za koje utvrđujemo primjereni oblik školovanja. Zatim članku 2. propisuje se već postojeća mogućnost ostvarivanja odgojno obrazovnog rada u zdravstvenoj ustanovi. U članku 3. propisuje kako se osnovna škola može ustrojiti s najmanje 8 razrednih odjela i oko 150 učenika. Ovdje nemam što dodati, jer smo danas to hvala Bogu dobro raspravili. U članku 4. propisuje se optimalan broj učenika u razrednom odjelu 20, najviše broj učenika 28. U članku 5. propisuju se rad trorazrednoj trorazrednoj kombinaciji. U članku 6. dodaje se novi stavak vezan uz organizaciju rada u razrednim odjelima, produženog boravka. U članku 7. propisuju se način planiranja i racionalnije normative za izgradnju i opremanje škola. U članku 8. propisuje se mogućnost održavanja nastave u zajedničkoj učionici ovisno o broju učenika. U članku 9. ovom promjenom dosljedno osiguravaju optimalna veličina učionica, s obzirom na uzrast učenika, psihofizičke sposobnosti, način poučavanja, optimalna udaljenost od školske ploče, kao i udovoljavanje zakonskim propisima u smislu osvijetljenosti učionica. Dakle vrlo, vrlo detaljno, itd. Prema tome to su sve u članku 12. recimo odnosi se na koeficijent izvodljivosti, određuje se koeficijent izvodljivosti za zapošljavanje stručnih suradnika u osnovnim školama, pa je u skladu s drugim propisima potrebno dodati i stručnjaka edukacijsko rehabilitacijskog smjera. Dakle to su, vidi se vrlo stručne kategorije, dakle poboljšava se državni pedagoški standard u ovom području. Još bih samo nešto rekao za srednjoškolski sustav. Tako u ovom području predložene izmjene primjene normativa sukladno sukladno su mjerama gospodarskog oporavka radi racionalnijeg zapošljavanja nenastavnog osoblja. To je posebno važno uz broj radnika na pomoćno tehničkim poslovima, nenastavno osoblje i stručnjaka koji održava računalno-informatičku opremu. S prijedlogom da se za isti koeficijent izvodljivosti izmijeni te da se navedenoj mjeri dodijeli koeficijent izvodljivosti 3, to znači do 2017. godine. Na taj način je prolongiran taj rok. Zakonom o strukovnom obrazovanju definitivno je učenika prvog razreda strukovnih škola praktičnom nastavom te je prijedlog izmjene standarda u tom dijelu nužan obzirom na činjenicu da je standard donesen prije navedenog zakona. Eto, to je duh koji se mijenja, odnosno popravlja i čini efikasnijom državni pedagoški standard. Na kraju samo želim reći da podržavamo ove izmjene i da klub HDZ-a će glasovati za. Hvala. Klub SDP-a, gospođa zastupnica Marija Lugarić. Izvolite.

od ovih prijedloga izmjena državno pedagoških standarda i reći ću razloge i za jedan i za drugi i za treći. No međutim, maloprije je gospođa državna tajnica Dijana Vica rekla da se promjene u obrazovanju događaju zbog dobre volje obrazovne politike. Dobra volja je ono što bi mi matematičari nužan, ali ne i dovoljan uvjet. Promjene u obrazovnoj politici se uz dobru volju kao nužan uvjet moraju se ispuniti još najmanje 2 uvjeta. A to je da ta politika obrazovna koja te promjene provodi bude stručna i drugo da ima sposobnosti osigurati financijska sredstva za provođenje promjena. Dakle, sama dobra volja nažalost nije dovoljna koliko god to mi možda htjeli. Sad što se tiče konkretnih izmjena. U odnosu na prijedlog izmjena pedagoških standarda predškolskog odgoja i naobrazbe, dakle prijedlogom se predlaže odgoditi do kraja 2013. godine, u originalu smo imali do kraja 2011. godine, primjenu standarda koji se odnosi na broj djece u odgojno-obrazovnoj skupini i broj stručnih suradnika obzirom na broj djece, odnosno obrazovnih skupina. naprosto tu promjenu ne možemo podržati jer to doista jest veliki problem. Pretrpani vrtići i nedovoljan broj stručnih suradnika koji rade s djecom i u sve većoj krizi obitelji naprosto ne treba problem što nam standard nije ispunjen rješavati na način ajmo mi sad odgoditi primjenu pa da imamo ispriku zašto nešto nismo napravili nego treba to ići hitno rješavati. Dodatni argument je i navod predlagatelja kojeg smo imali u Izvješću o provedbi standarda da se čak ne udovoljava niti standardima koji su bili propisani '83. godine. Dakle, mi sad standarde iz '83. da tako kažem prolongiramo na 2013. godinu, a u originalu smo ih imali do 2011. Mislim da je ta činjenica dovoljno porazna, a ja se bojim da ukoliko ne osiguramo financijska sredstva, pomognemo onim osnivačima, odnosno lokalnim jedinicama koje to same ne mogu i ne sufinanciramo to da naprosto nećemo učiniti ništa dobro. Što se tiče prijedloga izmjena izmjena standarda u osnovnom i srednjem obrazovanju, prvo u osnovnom obrazovanju. Dakle, već je ovdje spomenuto predlaže se uvesti minimalni uvjet za matičnu školu s područnom školom. Čuli smo ovdje sad dosta spekulacija koliko je tih škola. U Hrvatskoj imamo 73 škole koje imaju manje od 100 učenika, imamo još 271 školu sa 100 do 300 učenika. Nekako naša procjena kaže da bi i bez natpisa u medijima, kaže da bi primjena ove odredbe dovela do promjene statusa u otprilike 100-njak škola. Mi se potpuno slažemo sa svim onim izuzecima koji se odnose na manjinske škole, na otočke škole, na škole u područjima posebne državne skrbi itd. nas zanima doista da li je rađena simulacija i koliko će primjenom ove mjere škola promijeniti svoj status? Ako imamo toliko puno izuzetaka, a imamo jer te male škole uglavnom spadaju pod neki od ovih izuzetaka bojimo se da radimo veliku paniku zbog 3, 4 ili možda samo 5, 6 škola. O koliko se zapravo škola radi i koje su to škole? Nadam se da te simulacije postoje. Tim više što se u standardima ne propisuje kolika je gornja granica za školu, mi smo imali primjere i u Zagrebu prije ovih standarda velikih škola, primjerice škola u Dugavama koja se onda zbog standarda razdvajala, u istoj zgradi postoje 2 ili 3 ustanove. Drugi razlog, u članku 7. prijedloga izmjena se de facto suspendira rad škola u jednoj smjeni, odnosno odluka o tome hoćemo li imati školu u jednoj ili više smjena, odnosno hoćemo li graditi takvu školu zapravo ovisi dobrim dijelom o arbitrarnosti ljudi u Ministarstvu znanosti, odnosno o tablicama i dobroj volji uglavnom državnog tajnika za financije i to naprosto ne može biti dovoljno dobro za donošenje odluke. Treći razlog što ne možemo podržati ovaj prijedlog se krije u izmjeni članka 9. izmjena DPS-a za osnovne škole. Obzirom da se smanjuje kvadratura učionica, ali puno važnije od toga briše se funkcionalna veza učionice sa nekakvom didaktikom ili oblicima rada potrebne za ostvarivanje plana i programa. Meni je žao što u svim ovim raspravama o pedagoškim standardima zapravo nitko nije spomenuo i zašto uopće raspravljamo o zgradama, kvadraturama, učionicama i slično. Škola je naprosto funkcionalna zgrada i o tome kako vi u Nacionalnom curicullumu tvrdite način učenja i poučavanja prema tome treba crtati zgradu pa i kvadraturu učionice. Ako je nama u curicullumu frontalna nastava naravno da nam je kvadratura učionice manja. Ako se opredijelimo na rad u skupinama, rad u paru itd., onda nam kvadratura učionice naprosto mora biti veća. I to nije nešto što ovako padne na pamet s Marsa to naprosto mora biti uvjetovano Nacionalnim curicullumom i da tako kažem preporučenim načinima učenja i poučavanja. I tu sad ponovno dolazi do izražaja nešto što smo iz SDP-a upozoravali godinama, a to je da smo mnoge stvari u u obrazovanju radili naopačke. Stvari koje smo trebali donijeti na kraju smo donosili pri početku. Neke stvari koje su trebale prethoditi svemu, a to je Nacionalni curicullum još uvijek nemamo i s tim još uvijek kuburimo. Četvrti razlog zašto nećemo podržati ove izmjene DPS-a za osnovno školstvo se krije u čl. 12. obzirom da se čl. 12. odgađa primjena standarda za zapošljavanje pedagoga, psihologa, stručnog edukacijsko-rehabilitacijskog profila, knjižničara i zdravstvenog radnika u skladu sa standardima sa kraja 2012. do kraja 2017. godine. U situaciji rastućeg nasilja među djecom mi problem ne možemo rješavati tako da kažemo gledajte mi smo to napisali da bi zapravo to trebalo biti ali to sad nećemo provoditi jer smo isto tako napisali da ćemo to ostvariti tamo nekakve 2017. godine. 2017. godina je za 7 godina. Ili 6 i pol, dakle dobar dio djece koji sada idu u školu će svoje školovanje završiti i oni naprosto od toga neće imati apsolutno nikakve koristi. Drugo, u članku 12. prolongira se rok za ispunjavanje mjerila za prostor i opremu za nove škole, za nove škole koje gradimo sada odmah, to je logično ako gradimo nove škole da ćete odmah graditi po standardima, za te nove škole standarde za prostor i opremu prolongiramo do kraja 2017. godine. Što ćemo sagraditi nekakvu školu manju pa ćemo onda putem do 2107. usklađivati sa standardima to nije logično. Također obvezu organiziranja prehrane učenika koja je bila da se ostvari do kraja 2012. godine s kojom smo vidjeli u prošloj točki da imamo dosta problema prolongiramo do kraja 2017. godine neću ovdje ponavljati prethodno rečeno da zapravo nama većina djece nema topli obrok u školi i sve posljedice koje su vezane uz to. I posljednji razlog zbog kojeg nećemo podržati izmjene DPS-a u osnovnom školstvu je zapravo što zapošljavanje ostalih ostalih radnika, to su pomoćnici u nastavi za djecu s poteškoćama u razvoju, tajnici računovođe, spremačice, domari, školski majstori kuhari i slično prolongiramo do kraja 2017. godine. E sada vezano uz to nenastavno osoblje, ako bez njih škole mogu raditi, do 217. godine godine zašto ih uopće zapošljavati nakon 2017. godine. Ako su oni važni neophodni za ostvarivanje nacionalnog kurikuluma onda ih treba zaposliti odmah. odmah. To naprosto je nešto što nema naprosto nekakve osobite logike i mi to ne možemo podržati. Što se tiče Prijedloga izmjene DPS-a za srednje školstvo, to ne možemo podržati ih sljedećih razloga, kao i u osnovnom školstvu, predlaže se uvesti minimalni uvjet za matičnu školu, dakle 8 odjela i 150 učenika, istovremeno ne utvrđujemo maksimalni kriterij za veličinu škole, odnosno koliko najveća škola može imati djece. I također nas ovdje zanima koliko zapravo srednjih škola koje su sada bile matične će primjenom ovog standarda imati promjenu u tom statusu. Ukoliko se to odnosi na glazbene škole, plesne škole i tome slično, to bi nas zanimalo o kojim se školama zapravo radi. drugi razlog se krije u povećanju normi za čistačice. Koliko god možda se nekome činilo o tome banalno razgovarati pitanje održavanja čistoće i higijene školskog prostora, odnosno u higijene u školi, nije baš posve isto kao održavanje higijene u nekom drugom javnom prostoru. DA djeca, ne znam kada ste ušli zadnji put u školu da djeca po podu sjede, dozvolite mi malo tih banalnosti oni se po podu valjaju, dakle škola ima posebne zahtjeve za dezinfekciju školskog prostora itd, nije baš potpuno svejedno. I mi sada imamo jednu čistačicu, predlaže se da jedna čistačica čisti 800 kvadrata, gdje zanima koliko kod nas ovdje u Saboru naše čistačice imaju čistiti uredskih prostora. Dakle, ako se negdje dogovorimo da svi moramo i moraju raditi više, onda mislimo da mora u tome postojati nekakva dosljednost i nekakva povezivost i opet nam se čini da nekako prvi nastrada su škole. Drugo, to je gospodin državni tajnik spomenuo u uvodnom izlaganju, ukida se standard da škole koje imaju kotlovnicu, a takvih je dosta škola i začudili bi se da ih je zapravo više od ovih sa centralnim grijanjem imaju jednog kotlovničara domara po smjeni već se cijela priča vezuje uz kvadraturu, jednog na 3 tisuće kvadrata. To je donekle smisleno da te kotlovnice nisu potencijalno opasne, ne samo zbog požara, gospodine državni tajniče kumulativni radni odnos bojim se da vam neće tu riješiti sve probleme, jer nama škole većinom rade u dvije smjene. Ja se pitam što ako se nešto dogodi u ovo doba, evo pola 7 navečer, to je trajanje negdje ovog zadnjeg 6 sata nastavnog, tamo mora biti naprosto u školi jedna osoba koja zna zavrnuti ventil ako krene nešto da spriječi nekakvu veću tragediju i eksploziju to je naprosto pitanje sigurnosti. Koliko god se nekome činilo banalno ali naprosto ne bi htjeli čitati u vijestima da zbog uštede od 5 ili 10 osoba koji imaju usput budi rečeno vrlo male plaće mi dovodimo u pitanje sigurnost djece. Treći razlog, zbog kojeg ne možemo podržati izmjene DPS-a za srednje školstvo srednje školstvo krije se u članku 10. gdje se ponovno slično kao u osnovnom školstvu de facto suspendira rad škola u jednoj smjeni, odnosno se odluka o tome hoće li škola raditi u jednoj ili dvije smjene prepušta arbitrarnosti činovnika državnog tajnika koji ima vrlo moćne tablice u Ministarstvu znanosti i ponavljam je izluđivalo mnoge čelnike jedinica lokalne samouprave i regionalne koji su htjeli graditi svoje škole. I posljednji razlog se krije u članku 8. gdje zapravo iz koeficijenta nula što znači primjenu odmah do kraja 2017. godine prolongiramo zapošljavanje stručnjaka za održavanje računala i informatičke opreme. Čuli smo da dosada nismo zaposliti niti jednog zato što Ministarstvo nije donijelo Pravilnik koji bi to omogućavao i te poslove upisao. Ja vas kolegice i kolege zapravo pitam koji je ratio te odluke hvalili su se iz Ministarstva proteklih godina da je dosta učinjeno u nabavki informatičke opreme, ako smo dovukli u škole informatičku opremu koju možda najneadekvatnije upotrebljavamo u smislu učenja i poučavanja, ako nemamo stručnjake koji bi se brinuli za održavanje te opreme koja je prilično skupo plaćena čemu zapravo to sve skupa služi i i čini nam se da te ljude treba zaposliti odmah, a onda možda neki problemi s e-maticom koji su neki ljudi imali krajem ove školske godine bi bili možda manji, bili bi možda bolje rješivi. I posljednji razlog zbog kojeg ne možemo podržati DPS-a za srednje školstvo to je da se za do kraja 2017. prolongira primjena standarda vezano za primjenu mjerila za gradnju i opremanje novo izgrađenih škola. Dakle, ponovno slična nelogičnost, ako imamo novo izgrađenu školu logično da se ona mora odmah graditi po odredbama standarda dakle tu bi trebao biti K0 dakle odmah, doista nam nije jasno zašto novo izgrađene škole, dakle škole koje gradimo moramo uspoređivati sa standardima do 2017. Čini nam se jednostavnijim odmah napraviti školu kako spada nego je onda poslije dograđivati, na nju lijepiti neke anekse da bi utvrdili standardima. Jedina stvar koja u ovim standardima izmjenama ne postoji, a ljudi s terena su nam rekli da doista treba mijenjati u Državnim pedagoškim standardima to su propisane kvadrature za ostale prostore. Prvenstveno za blagovaonice, ulazni prostor i slično. Nama su dimenzionirane blagovaonice po kvadratu ili kvadrat i pol po učeniku, iako naši učenici jedu u smjenama, barem oni koji imaju tu sreću da imaju kuhinje i obrok u školi. I jako nam je žao da kada se već išlo u izmjene se one nisu učinile onako kako su potpuno bili prijedlozi ljudi s terena. I ponavljam na kraju, molim vas samo da ne zaboravimo, škole su funkcionalne zgrade, primarna funkcija je da one služe ostvarivanjima ciljeva Nacionalnog kurikuluma. I samo ako imamo Nacionalni kurikulum i s ciljevima ostvarivanja Nacionalnog kurikuluma povezane zgrade možemo zapravo zapravo očekivati da će cijeli sustav funkcionirati i onda ovakvi Državni pedagoški standardi imaju smisla. Inače radimo neke stvari na koje trošimo puno novca, a da zapravo nismo sigurni kamo će nas ta cijela avantura dovesti. Zahvaljujem. Hvala. Klub HSS-a, gospodin zastupnik Boris Klemenić. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Kao što svi znamo, osnovni cilj standarda je stvaranje jednakih uvjeta rada kao pretpostavke za osiguravanje bolje kvalitete odgoja i obrazovanja djece i mladih, sukladno njihovim potrebama, interesima i sposobnostima. Protekli period njegove primjene doveo je do unapređenja ukupne pedagoške djelatnosti u skladu s propisanim mjerilima, osigurao je dostizanje određene razine postavljenih ciljeva i osigurao približno jednake uvjete razvoja u odgojno-obrazovnim institucijama. Isto tako, istovremeno pokazao je sve prednosti, ali i određene pravne praznine i manjkavosti pa je sada vrijeme da se i one korigiraju. Od 2005. godine pa do danas napravljen je velik iskorak u predškolskom odgoju pa su tako izgrađena 182 dječja vrtića čime je povećan obuhvat djece u vrtićima na 58% odnosno čak 99% djece obuhvaćeno je programom predškolske dobi. Kad se govori o osnovnim školama treba reći da je njih u Republici 875 redovitih i onih s posebnim programom, ali 143 škole odnosno ustanove imaju manje od 150 učenika. Postojanje malih škola privilegija je drugačijih i sretnijih gospodarskih situacija, jer one zasigurno značajno podižu cijenu funkcioniranja odgojno-obrazovnog sustava u cjelini što u sadašnjoj situaciji krize nije moguće zanemariti. Zbog toga se ovim izmjenama i dopunama pedagoškog standarda predlažu izmijenjeni normativi kojima bi neke matične škole izgubile taj status te će funkcionirati kao područne škole što će pridonijeti racionalizaciji i rezanju nepotrebnih troškova. Uvodi se još jedna novina, a to je da dosadašnjim standardom u kombinirani razredni odjel od 3, 4 razreda nije mogao biti uključen učenik s teškoćama u razvoju, a budući su takova djeca ionako relativno slabo uključena u društvo, to je još dodatno otežavalo socijalizaciju te djece. Da bi se ispravila ta pogreška predmetnim prijedlogom izmjena i dopuna pedagoškog standarda predlaže se uključivanje takve djece i u kombinirane razrede, tim više što su kombinirani razredi karakteristični za male područne škole sa manjim brojem učenika, a izopćavanje djece s poteškoćama u razvoju iz takvih malih kolektiva moglo je uzrokovati samo dodatne poteškoće kako za roditelje tako i za samu djecu. Pedagoškim standardom propisano je da je potrebno organizirati prehranu za učenike te izgradnja adekvatnih standardiziranih prostora za njihovu prehranu. Kako zbog aktualne gospodarske situacije trenutno nije moguće kvalitetno riješiti to pitanje predmetnim prijedlogom izmjena predlaže se organiziranje prehrane učenika, a da to istovremeno ne bude vezano i uz pripremu hrane u samoj školskoj kuhinji. Na taj način za djecu će biti organizirana prehrana, dok se istovremeno neće ulaziti u velike investicijske projekte niti će biti potrebe za dodatnim zapošljavanjem nenastavnog osoblja. Radi smanjenog priljeva sredstava i provođenja gospodarskog programa propisuje se da matična srednja škola može biti ustrojena, odnosno ustrojiti se sa najmanje osam razrednih odjela i sa najmanje 150 učenika, su do sada bile iznimke glazbene, plesne i škole za pripadnike nacionalnih manjina ili srednje škole koje se nalaze na otocima i na područjima od posebne državne skrbi. Također, pedagoškim standardom predviđa se prolongiranje zapošljavanje stručnjaka za održavanje računala, informatičke opreme i povećavaju se normativi za radnike u pomoćno-tehničkim poslovima. Osim toga, vrši se usklađenje sa Zakonom o strukovnom obrazovanju u dijelu koji propisuje opterećenje učenika prvog razreda strukovnih škola praktičnom nastavom, a koji je donesen kasnije. Nakon kratko iznesenih izmjena i dopuna pedagoškog standarda mogu reći da djelomično razumijemo i kritičare kada bojažljivo gledaju na gore spomenute odredbe i da racionalizacija u sebi krije i rezanje određenih prava, radnih mjesta i tome Ali istovremeno svjesni aktualne situacije moramo biti spremni i na određene rezove, naročito u dijelu neracionalnosti. Ako je ikada vrijeme za racionalna postupanja to su trenuci krize kada su smanjene mogućnosti. Smatramo da nismo u poziciji zabijanja glave u pijesak i da je nužno da apsolutno svi snosimo dio krize na svojim leđima što naravno nije uvijek lagano, ali zreli ljudi i zrela društva, a smatram Hrvatsku zrelim društvom i u takvim teškim uvjetima znaju kako preživjeti određenu situaciju, a problematična iskustva služe im za zbijanje redova, racionalizaciju problema, stjecanje iskustava i iznalaženje pravih rješenja. Stoga zaključno, klub HSS-a podržat će prijedlog izmjena državnog pedagoškog standarda. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub HNS-a, HSU-a, gospodin zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. Uvaženi gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Obzirom da su prethodna točka i ova točka itekako povezane ja bih započeo sa jednom rečenicom koju je u svom završnom izlaganju iznijela državna tajnica. Žao mi je da je nama ovdje. Ta njena izjava glasi: ministarstvo nije obvezno pripremiti dubinske analize podataka koje traži opozicija. Ja moram priznati da nisam mogao vjerovati ušima svojim kad sam to čuo, jer ako ministarstvo, ne samo ministarstvo nego i mi, ovdje nije kritika isključivo na račun Vlade nego i nas svih ovdje koji sjedimo, nije da radimo dubinske analize i temeljem isključivo dubinskih analiza i objektivnih brojeva, argumenata, vrlo jasnih, vući poteze onda kako ćemo raditi. Prema tome, isključivo dubinska analiza i isključivo objektivni podaci i isključivo takve odluke. tu da odmah na početku kažem, ako ćemo raditi na način kako je ona sugerirala onda to ne možemo prihvatiti. Da neke agencije, netko sa strane nam radi nekakve studije to zaista jeste žalosno. Prigovor nama je taj da na početku ove točke nitko ispred ni matičnog ni drugih odbora nije se pojavio da nam jasno iznese stav onih koji su ovdje itekako zainteresirani. Ja ću postavit samo jedno pitanje i oko njega razviti jednu kratku raspravu. Koga se, kolegice i kolege, tiču promjene Državnog pedagoškog standarda? Koga se tiču? Tiču se gradova, općina, županija osnivača, njih se tiče. Koga se tiče prijevoz učenika, domovi, prehrana, udžbenici? Tiče se roditelja. Itekako ih se tiče. Koga se tiče znanje i vještine koje se stječu u školi? Tiče se učenika i poslodavaca. Jer o tome jasno ovisi njihova budućnost. Po Europskoj povelji o lokalnoj samoupravi mi ne možemo i ne bi nikada smjeli donositi zakone, mijenjati propise bilo koje vrste, pa i standarde u ovom slučaju, a da se dobro ne dogovorimo, detaljno ne dogovorimo sa predstavnicima lokalne i regionalne samouprave. Taj posao je dijelom trebao odraditi naš odbor, ali i ministarstvo. Ja nisam čuo ni jedan ozbiljniji stav vezan uz takvu analizu stava gradova i općina kojim udaramo direktno po džepu. Nadalje roditelji. Postoje školski odbori. Nije teško doći do stava prijedloga roditelja. Uz malo napora sve se da korektno odraditi. Poslodavci zar bi trebalo biti teško razgovarati ili neposredno sa Hrvatskom udrugom poslodavaca ili putem Gospodarske komore ili na bezbroj drugih načina. Dakle, to u klubu HNS, HSU tražimo da u biti u buduće kada radimo ovakve promjene, da zaista napravimo korektnu dubinsku analizu bez obzira što državna tajnica misli da je to potpuno nevažno. To jeste po nama jedino važno. Ako se tako ne radi, onda se dođe u situaciju u kojoj jeste Hrvatska 2010. godine, jer smo vukli poteze temeljem ovih ili onih argumenata ili polu argumenata, na temelju osjećaja, intuicije, ali nikada temeljem pravih fakata, temeljem kojih smo vući sve poteze proteklih desetak, petnaest godina. Na žalost, upravo takav drastično loš pristup koji evo malo prije smo čuli i ovdje takav je nas doveo u situaciju u kojoj se danas nalazimo i ja vas zaista molim kolege dajmo u buduće pokušajmo korigirati naš rad, pokušajmo zaista unijeti što više objektivnih parametara, pa neće biti teško u tom slučaju da vi podržite mene i ja vas sa vašim prijedlogom jer mislim da ćemo tada apsolutno imati drugačiji tijek naših rasprava i drugačiji ishod naših odluka. Hvala Hvala. Pojedinačna rasprava. Još ima jedan zastupnik. Gospodin zastupnik Mario Habek, izvolite. **Habek, Mario (SDP)** Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Evo pred nama su izmjene pedagoških standarda predškolskog odgoja i naobrazbe, osnovno školskog i srednje školskog sustava odgoja i obrazovanja. Zašto to naglašavam? Zbog toga jer mi se Ministarstvo znanosti i obrazovanja i sporta koje donese ove izmjene mogao dodati još jedan područni naziv, a to je vatrogastvo. Zašto baš vatrogastvo? Iz jednostavnog razloga jer ministar Fuchs, a ni njegov prethodnih nisu u stanju u ovom prevažnom sektoru upravljanja unutar Vlade dati jasna, prepoznatljiva i suvremena usmjerenja, nego nas redovito tjera na donošenje vatrogasnih mjera u školstvu i to zbog čega? Jer je premijerka Kosor naredila ministrima da moraju smanjiti svoje proračune, pa je ministar Fuchs odlučio rezati na obrazovanju. Čini se kako je naš ministar i u informativnoj blokadi, pa nije čuo da suvremene zemlje koje drže do svojeg razvoja koji je jedino moguć kroz ulaganje u obrazovni sustav u krizi povećava i ulaganje u obrazovanje, a reže na nekim drugim nerazdvojnim stavkama. To je samo dokaza da je ovo ministarstvo na čelu s ministrom bez vizije razvoja hrvatskog školstva koje ne zna i ne može uvesti Hrvatsku u obrazovni sustav Europske unije. Dolazim iz županije koja je gotovo u potpunosti dostigla pedagoške standarde izbjegavajući ove famozne i čudne koeficijente izvodljivosti. U Varaždinskoj županiji gotovo sve škole su dostigle standard jedno smjenske nastave uz velika ulaganja županije i samih gradova i općina bez ministarstva. Dolazim iz županije u kojoj je postignuto da prosječan razred ima 19 učenika s kojim učitelji, nastavnici mogu lakše ostvarivati plan i program. Dolazim iz županije u kojoj se sva djeca hrane u svojim školama i to o trošku gradova i općina, a u nekim školama ih u jutro čeka i zdravi mliječni obrok mlijeko i žitarice. Dolazim iz županije u kojoj svi srednjoškolci imaju subvencioniran prijevoz do svojih škola, tako da roditelji mogu lakše brinuti brige koje im ova Vlada svakodnevno servira, a da pritom ne misle da li će moći prikupiti 800, 1500 ili 2000 kuna za mjesečnu kartu za jednog đaka. Ne moram posebno naglašavati da te troškove ne snosi ministarstvo, nego županija, gradovi i općine. Dolazim iz županije u kojoj je obrazovanje jedan od važnijih strateških razvojnih ciljeva, pa je Županijska skupština nedavno donijela odluku o mreži srednjih škola, gdje je predvidjela dvije potpuno nove srednje škole u Ludbregu i Novom Prijedlogom izmjena pedagoških standarda osnovno školskog i srednje školskog sustava odgoja i obrazovanja predlaže se uvesti minimalni uvjet za matičnu školu s područnom školom po broju učenika što u konačnici dovodi do ukidanja preko sto škola u Republici Hrvatskoj. Sad će se odgovoriti sigurno kako se to radi zbog toga što, odnosno kako bi se ušparala neka kuna na područnoj školi koja neće imati zaposlenog ravnatelja. Znamo da je to prava besmislica. Međutim, moram naglasiti da sam izabran za vatrogasni šmrk ministra Fuchsa napravio više štete nego koristi da se figurativno izrazim u školskom vrtu Varaždinske županije. Bojim se da nam premijerka Kosor ne pretvori matične škole u malim i siromašnim općinama u područne škole, neke od škola udaljene po dvadesetak i više kilometara. ponekad i ukidanje jedine civilne ustanove u općini koja svojim žiteljima priređuje ne samo obrazovne, nego počesto i kulturne sadržaje. Ja se nadam da ova Vlada zna kako primjerice reći građanima inače krasan ste naveli primjer .../Govornik se ne razumije./... da se njihova škola više ne zove Osnovna škola Visoko, nego Područna škola osnovne škole Novi Marof. predškolskog odgoja, naobrazbe predlaže se odgoda primjene standarda koji se odnosi na broj djece u odgojno-obrazovnoj skupini i broj stručnih suradnika s obzirom na broj odgojno-obrazovnih skupina do kraja 2013. godine. To je neprihvatljivo jer te probleme treba rješavati što brže a ne odlagati njihovo rješenje. Kako Vlada misli spasiti državnu blagajnu na uštedama u obrazovanju navest ću još jedan primjer. U Varaždinskoj županiji imamo razvijenu i mrežu osnovnih glazbenih škola sa središnjom srednjom glazbenom školom koja je jedna od najboljih u zemlji. Svake godine se trudimo upisati sve veći broj djece i u taj izborni sadržaj kako bismo ne samo glazbeno odgovorili na ove uspješne glazbenike poput Tomislava Mužeka, Dubravke Krušelj i Ruže Pospić, nego u glazbeni svijet uveli i mnoštvo djece koji će moći prepoznati prave glazbene vrijednosti i reći ne glazbenom šundu koje nas svakodnevno Ali uzaludan vam trud svirači kako reče premijerka neki dan. Mi štedimo, ne zapošljavamo nove nastavnike i profesore. I tako vam se desi da u Osnovnu glazbenu školu Ludbreg u prvi razred prijavi 33 djece, ali može ih primiti samo 5, jer jer Vlada ne da zaposliti nove učitelje. Toliko o viziji, toliko o dobrobiti djece zamjenice i toliko o dobrobiti ove države. I na kraju moram izvući jednu rečenicu iz obrazloženja Prijedloga izmjena Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama koje su .../Govornik se ne razumije./... i zaslužuje da je svi još jednom čujemo, citiram danas imamo matične škole s vrlo malenim brojem učenika u kojima je obrazovanje vrlo skupo i neracionalno. Pa ne može obrazovanje pa jednog djeteta biti neracionalno. Ja bih si uzeo slobodu pa malo preformulirao ovo zastrašujuću konstataciju i rekao da danas imamo Vladu, …/Ne razumije se./… manjim brojem članova koja za nas građane neracionalno i skupa, te predlažem da ju što prije izmijenimo i stavimo van snage. Hvala lijepo.

poštovane zastupnice i zastupnici da vam zahvalim na svim raspravama do sada i da kažem da ćemo razmotriti sve amandmane koji su pristigli do trena kada se bude o tomu glasovalo i vidjeti što možemo prihvatiti. Ali dopustite samo par riječi osvrta na rasprave u ime klubova i u pojedinačnu raspravu. Poći ću od ove pojedinačne rasprave jer je najsvježija. Poštovani zastupniče lijepo je to čuti da u jednoj županiji imamo takvo stanje u školama, da imamo takav prosjek učenika po razrednom odjelu, da ima tako puno ulaganja, ali nije točno da nije bilo ulaganja i iz državnog proračuna uz sve napore iz županije i gradova i općina i to je neosporno. S druge strane, naša suradnja sa Varaždinskom županijom usuđujem se reći više nego dobra, više nego dobra i za primjer brojnim županijama. Pa kad ste počeli spominjati pojedine škole, a mi smo ovdje uveli kategoriju matičnih i područnih škola. Prije tri godine smo započeli sa dislociranim odjelom ekonomista u Novom Marofu, dakle srednja škola koja realizira nastavu u prostoru osnovne škole, a onda smo ove godine na zahtjev županije usuglasili se da to napravimo sa gimnazijskim odjelom, dakle još jedan odjel. I uspjeh je dobar. Jednako tako, i sa Ludbregom i to smo se dogovorili da s tim krene. Pa naravno da u jednoj školi ćemo imati dva odjela, računajući na one obzirom da ide nekoliko godina nešto malo više, ali ne još uvijek 8 i još uvijek ne 150 učenika. Naravno da takva škola može imati status područne škole, ali to je u svakome slučaju dobitak za novomarofski kraj. Jednako će tako biti i za ludbreški kraj, ali ne možemo sada očekivati da kažemo da to će biti matična škola koja će imati u Ludbregu recimo jedan razredni odjel. To pak ne može, i tu govorim o racionalnosti, i tu racionalnost su prihvatili vaši u županiji. To je posve na mjestu. Dakle itekako vodimo računa o tome. I nešto čime se možete pohvaliti i vi, ali i mi suradnjom koju smo ostvarili i ovim rezultatima koje smo postigli jer nije išlo i bez nas. Kada govorite o Kada govorite o glazbenoj školi, naravno cijeneći sve visoke obljetnice kao što ima glazbena škola u Varaždinu, to vi dobro znadete prošle godine, da smo spremni biti kvalitetna podrška, ali postoji nešto što moramo ovdje pošteno reći, što nismo u stanju ostvariti, i nemojte govoriti da nije, da su izostale analize i da nisu ova rješenja temeljena na tim analizama. Dopustite. Kada govorimo o stručnjacima za održavanje informatičke opreme, pa bilo bi sjajno kad bismo mogli u svakoj školi zaposliti. Istina je da srednje škole u tom dijelu imamo izrazito dobro opremljene, jer smo se dobro pripremili između ostalog i za provedbu državne mature. Osnovne škole su slabije opremljene informatičkom opremom, i ako negdje imamo potrebu za zapošljavanje jedne cijele osobe, to je sjajno, ali nije svuda baš tako. Ali recimo da jeste, mi bismo trebali zaposliti tisuću 383 nova stručnjaka i otvoriti toliko novih radnih mjesta. Za ta nova radna mjesta nama je potrebno na bazi jedne godine 123 milijuna i 168 tisuća kuna. Mi moramo pošteno reći da nismo u mogućnosti recimo u idućoj godini osigurati ta sredstva i zaposliti te stručnjake. Iz tih razloga smo taj koeficijent izvodljivosti morali pomaknuti za kasniji. To je temeljeno na analizi na vrlo konkretnim brojkama, na potrebama i to sam pošteno rekao. Prema tomu ova rješenja koja imamo ovdje, vjerujte da su na takav način napravljena. I upravo iz tih razloga idemo sa tim rješenjima, ne više, možda će sljedećih godina, možda će sljedećih godina to trebati mijenjati u nekom drugom dijelu, možda čak i podizati standarde itd.

Sve su škole odlično opremljene, sve imaju bazene, imaju dvorane, imaju kuhinje i treba obavijestiti gospođu premijerku da ste ovdje obmanuli javnost.

to je ispravak netočnog navoda. Iako je kasno, iako je vruće, velike su vrućine. I zbog toga imam razumijevanje. Zaključujem raspravu. **Bebić, Luka